Tillagan er svohljóðandi: „Alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum þingsins verði frestað frá 12. júní 2021 eða síðar, ef nauðsyn krefur.“ Tillagan skýrir sig sjálf.

og minna eftirlitslaust af hálfu löggjafarvaldsins þann tíma. Ég vildi bara beina því að okkur öllum að hugsa um hvernig umhverfi við erum að fara í, kosningafyrirkomulag og rytma,

er verið að loka á lýðræðislega umræðu hér í þingsal fjórum mánuðum fyrir kosningar. Mér finnst þetta vera óþægileg þróun, sér í lagi af því að stjórnmálaflokkarnir hafa ekki talað sig í gegnum það hvernig þeir vilja haga starfsemi og fyrirkomulagi þingsins fram að kosningum. Þetta er það sem ég geld varhuga við en vil um leið segja að í ljósi hefðar og venju mun ég styðja þetta. Ég vildi varpa þessu fram í ljósi þess að við erum að fara heim þegar líða tekur á nóttina.

að það sé útlit fyrir að það verði enginn þingstubbur til að ræða þau mikilvægu mál, þar sem þinginu gæfist lokatækifæri til að efna þjóðarviljann. Því miður virðist ekki ætla að verða úr því. Ég vil samt sem áður hvetja ríkisstjórnina til að íhuga það, í ljósi þess hvert við erum komin með það mál, með stjórnarskrána, hvernig við sigldum henni í strand,

eru framkvæmdir í flokki B, sem eru undir viðmiðunarmörkum í 1. viðauka, tilkynningarskyldar ef þær eru staðsettar á verndarsvæði, þ.e. óháð stærðarmörkum. Því er almennt ekki þörf á að tilkynna sérstaklega við hvern tölulið í flokki B að framkvæmd sé tilkynningarskyld óháð umfangi ef hún er staðsett á verndarsvæði. Þrátt fyrir það er í nokkrum slíkum tilvikum, í 1. viðauka frumvarpsins, vísað til verndarsvæða.

Það er vegna sérstakra aðstæðna til að tryggja skýrleika þannig að reglan eigi við í þeim tilfellum. Þá var möguleiki á því að fólk ályktaði sem svo að fyrst það er ekki tilgreint í hinum liðunum þá eigi reglan ekki við, en það er vegna þess að hún er tilgreind í aðfararorðunum.

að öðru leyti í nefndarálit og breytingartillöguna sem þar er að finna. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem tilgreindar eru þar.

Málinu var vísað til efnahags- og viðskiptanefndar að lokinni 2. umr. Nefndin fjallaði um málið með tilliti til ábendinga þess efnis að í breytingartillögu meiri hlutans við 2. gr. frumvarpsins hefði mögulega verið gengið lengra en tilefni stóð til og hvort forsendur kynnu að vera fyrir því að láta b-lið 2. gr. frumvarpsins ná til fleiri tilvika en þegar einstaklingur utan atvinnurekstrar skiptir á hlutum í sprotafyrirtækjum. Nefndin hefur skoðað málið í samráði við ráðuneytið og telur meiri hlutinn ekki forsendur fyrir því að víkja frá því orðalagi sem lagt var til í breytingartillögum meiri hlutans við 2. umr., án þess að áhrif slíkra breytinga verði metin til fulls. Meiri hlutinn telur þó að víðtækari heimild til frestunar á skattlagningu hagnaðar sem myndast við skipti á hlutum eða hlutabréfum en kveðið er á um í frumvarpinu geti í mörgum tilvikum verið málefnaleg og hvetur ráðuneytið til þess að taka málið til frekari skoðunar.

nafnbreytinga samkvæmt lögum um mannanöfn og leyfis til breytinga á skráningu kyns samkvæmt lögum um kynrænt sjálfræði, félli brott. Tillagan var dregin til baka og óskað eftir því að nefndin tæki hana til skoðunar fyrir 3. umr.

Ég mæli fyrir nefndaráliti með frávísunartillögu um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna hækkunar lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs og ákvæðum um tilgreinda séreign. Nefndin hefur fjallað mjög mikið um málið og fengið margar umsagnir frá hinum ýmsu lífeyrissjóðum og meira að segja frá félaginu

Frumvarpið byggist í megindráttum á tillögum starfshóps sem skipaður var 1. mars 2017 og hafði til umfjöllunar tengsl samtryggingar og séreignar. Frumvarpið sætti umtalsverðri gagnrýni við umfjöllun nefndarinnar sem laut m.a. að því að ónægt samráð hefði verið haft við lífeyrissjóði og aðra hagsmunaaðila við samningu þess, að varhugavert væri að svo viðamiklar breytingar á lífeyrissjóðakerfinu væru lagðar fram með svo stuttum fyrirvara og að með frumvarpinu ykist flækjustig kerfisins um of, sem flestum þætti nógu flókið fyrir. Jafnframt sættu ýmsar greinar frumvarpsins efnislegri gagnrýni og vísast um það til umsagna sem nefndinni bárust. Með vísan til þessa leggur nefndin til að málinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar. Hvetur nefndin til að frumvarpið verði rýnt með tilliti til þeirra ábendinga sem fram hafa komið í umsögnum til nefndarinnar

Í ljósi þeirra umsagna sem bárust um málið leggur meiri hlutinn til að frumvarpinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar þar sem það sæti skoðun í ljósi framkominna athugasemda.

og barst svo til okkar í hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Við fengum á fund okkar töluvert af gestum og fórum yfir umsagnir.

hvernig við gætum komið til móts við þær athugasemdir og haldið um leið þeirri samstöðu í gegnum þetta ferli sem hefur einkennt það frá upphafi.

Í greinargerð með frumvarpinu segir að með þessu sé leitast við að stemma stigu við hættu á tilteknum tilburðum sem á undanförnum árum hefur orðið vart við, einkum á samfélagsmiðlum, í tengslum við kosningar erlendis og felast í tilraunum til að hafa óæskileg áhrif á niðurstöður kosninga með sérmiðaðri vinnslu persónuupplýsinga. Við höfum öll séð, forseti, af þessu fréttir og lesið. Í umsögn Persónuverndar kemur fram að ákvæði frumvarpsins banni aðeins stjórnmálasamtökum að nýta persónusnið til að beina að einstaklingum efni og auglýsingum í tengslum við stjórnmálabaráttu sem fela í sér hvatningu um að nýta ekki kosningarréttinn. Ákvæðið komi því ekki í veg fyrir að stjórnmálasamtök nýti persónusnið í því skyni að hafa óeðlileg áhrif á niðurstöður kosninga með því að beina að einstaklingum efni og auglýsingum sem innihalda hvatningu um að kjósa tiltekin stjórnmálasamtök. Persónuvernd til breytingu þess efnis að óheimilt verði að nýta persónusnið í því skyni að hafa óeðlileg áhrif á niðurstöður kosninga með því að beina að einstaklingum efni og auglýsingum í tengslum við stjórnmálabaráttu sem innihalda hvatningu um að kjósa tiltekin stjórnmálasamtök, án þess að virt séu ákvæði laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga,

og leggur til breytingu þannig að skýrt komi fram að notkun persónusniðs í stjórnmálabaráttu skuli samrýmast lýðræðislegum gildum. Með því er vísað til hinnar almennu sanngirniskröfu sem er að finna í lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

Mikilvægt er að stjórnmálasamtök umgangist þá tækni sem samfélagsmiðlar bjóða upp á af ábyrgð og að notkun stjórnmálasamtaka á persónuupplýsingum sé í samræmi við persónuverndarlög. Með því ættu þeir að geta gegnt uppbyggilegu og góðu hlutverki við miðlun upplýsinga og ættu sem slíkir að geta ýtt undir lýðræðislega þátttöku og bætt getu kjósenda til að taka ákvarðanir á grundvelli réttra upplýsinga. Forseti. Áður en ég klára að fara yfir það sem nefndin fjallaði

Þetta er stóra breytingin sem mig langaði til að vekja athygli á því að hér fór af stað mikil og góð vinna með Persónuvernd um að finna þessu réttan farveg. Annað atriði sem komið er inn á í nefndarálitinu og nefndin fjallaði um var auðkenningarskyldan.

þess að fyrir liggi skriflegar lágmarksupplýsingar um starfsemi stjórnmálasamtaka, svo sem um þá sem standa að samtökunum og um innra skipulag þeirra, þar á meðal hvaða flokkseiningar starfa innan þeirra og hlutverk þeirra. Við teljum að þessu sé mætt í greinargerðinni nema við tökum undir þau sjónarmið Skattsins,

þessu sögðu leggur nefndin til, forseti, að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem finna má í nefndarálitinu

Herra forseti. Ég er ekki að tala fyrir þessu máli í fyrsta skipti, hef reyndar barist fyrir því núna árum saman að lagt verði í að einfalda regluverk, draga úr bákninu á Íslandi.

Þar er því haldið fram að þetta byggi á gömlu máli um opinberar eftirlitsreglur sem skilað var í september 2014.

En það að þetta skuli hafa beðið það lengi getur nú varla verið ástæða til að hafna málinu nú í ljósi þess að það hefur í rauninni ekkert gerst — ekkert gerst — sem heitið getur frá þeim tíma. Árið 2013 tók við ný ríkisstjórn sem einsetti sér að takast á við báknið, að draga úr reglubyrði og einfalda fólki lífið og fyrirtækjum rekstur. Lagt var í stórátak til þess, vel undirbúið, sem skilaði sér m.a. í greinargerð þar sem línurnar voru lagðar um framhaldið

og línurnar lagðar um hvernig rekstur opinberra stofnana yrði í framhaldinu. Það var líka tekin ákvörðun um að hætta að hækka sjálfkrafa gjöld á almenning og fyrirtæki. Fjölmargt annað mætti nefna því að þetta var heildaráætlun um hvernig við myndum loksins ná að hemja báknið.

Við tók ríkisstjórn árið 2016 og svo aftur árið 2017, og sú ríkisstjórn sem nú er að skila af sér hefur skilað nokkrum þingmálum sem hafa verið hafa verið sögð til þess ætluð að draga úr bákninu, að minnka regluverkið. En þegar betur er að gáð hafa þessi mál fyrst og fremst snúist um að fara út með ruslið; henda reglugerðum sem ekki voru lengur virkar, voru ekki lengur í notkun, sem er í sjálfu sér ágætt, herra forseti. En það þarf svo miklu meira til að ná árangri í baráttunni við vöxt báknsins sem hefur aldrei verið stærra en nú. nú. Þess vegna segi ég að það er aumkunarvert að meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar skuli leggja til að þessi tillaga verði felld, að þessu máli verður hafnað á þeim forsendum að það byggi á vinnu sem fór af stað árið 2014. Það ætti frekar að vera röksemd fyrir því að þetta væri orðið aðkallandi, væri löngu tímabært. En nei, þessari kerfisstjórn líður vel í núverandi fyrirkomulagi og lítur á það að þetta hafi beðið þetta lengi sem ástæðu fyrir því að halda áfram að láta þetta mikilvæga verkefni bíða. Þess vegna segi ég, herra forseti: Þetta verkefni var orðið brýnt árið 2013. Það er enn þá brýnna nú. Vandinn hefur stækkað. En hér er boðið upp á möguleika til að taka á þeim vanda, möguleika sem er byggður á vinnu stjórnkerfisins, sérfræðinga fyrir utan stjórnkerfið, ráðgjafa sem lögðu til lausnir á þessum vanda. En vilji ríkisstjórnarinnar er skýr: Það á að fela þetta, grafa þetta og halda áfram á sömu braut. Kerfisstjórnin, sem við heyrum í fréttum í dag að ætlar að halda áfram eftir eftir þetta kjörtímabil, hefur gert vilja sinn ljósan í nokkrum málum varðandi hálendisþjóðgarð og núverandi bákn: Áfram skal haldið, báknið skal stækka. En í kosningunum hafa menn tækifæri til að velja aðra leið, fá menn tækifæri til að klára þá vinnu sem hefur nú beðið í sjö ár.

Herra forseti. Ég mæli hér fyrir áliti minni hluta hv. atvinnuveganefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um matvæli. Nefndin hefur fjallað um málið og borist ágætar umsagnir, eins og rakið er í álitinu. Markmið frumvarpsins er að bæta miðlun upplýsinga til neytenda um sýklalyfjanotkun við framleiðslu matvæla. Lagt er til að bætt verði við lög um matvæli ákvæði er kveður á um að fyrirtæki sem hafa með höndum smásölu matvæla tryggi með merkingum í sölurýmum að neytendur hafi greiðan aðgang að upplýsingum um upprunaland matvælanna og meðalnotkun sýklalyfja við framleiðslu matvæla í viðkomandi landi. Þá verði Matvælastofnun gert að gefa árlega út leiðbeiningar um miðlun upplýsinga um upprunaland og sýklalyfjanotkun við framleiðslu matvæla. Frumvarpið er nú lagt fram í þriðja sinn. Herra forseti. Minni hlutinn telur jákvætt að stefnt sé að því að auka meðvitund neytenda um notkun sýklalyfja við framleiðslu matvæla og um sýklalyfjaónæmi og leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

frá allsherjar- og menntamálanefnd. „Nefndin hefur fjallað um málið og bárust umsagnir frá Hrafnhildi Lúthersdóttur, Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands, Knattspyrnusambandi Íslands, Sundsambandi Íslands og Ungmennafélagi Íslands. Tillagan felur í sér að mennta- og menningarmálaráðherra undirbúi og leggi fram frumvarp til laga um launasjóð íslensks afreksíþróttafólks í samráði við fjármála- og efnahagsráðherra. Umsagnaraðilar taka undir tillöguna og leggja til að hún verði samþykkt. Samhliða tillögu þessari hefur nefndin fjallað um tillögu til þingsályktunar um mótun heildstæðrar stefnu um afreksfólk í íþróttum, sbr. sbr. 81. mál á yfirstandandi þingi. Málin eru efnislega sambærileg og því telur nefndin fullt tilefni til að þau verði unnin í sameiningu innan ráðuneytisins. Nefndin leggur því til að tillögu þessari verði vísað til ríkisstjórnarinnar til frekari vinnslu samhliða framangreindri stefnu. Við vinnslu slíkrar stefnu er mikilvægt að m.a. verði litið til framfærslu afreksíþróttafólks og fjárhagslegs öryggis þess. Að framangreindu virtu leggur nefndin til að þingsályktunartillögunni verði vísað til ríkisstjórnarinnar til frekari vinnslu samhliða mótun heildstæðrar stefnu um afreksfólk í íþróttum. Silja Dögg Gunnarsdóttir og Þorsteinn Sæmundsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifa undir álit þetta samkvæmt heimild í 2. mgr. 29. gr. laga um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991.“

fengið ekki alveg ólík örlög og þetta mál hér. Ég tel þó ástæðu til að ætla að þetta mál sé ekki dautt og grafið heldur sé hér um að ræða upphaf að því að þetta brýna og mikilvæga hagsmunamál íslensks afreksíþróttafólks og Íslendinga og íslenskrar íþróttahreyfingar komist til framkvæmda. Það er mjög mikilvægt að auka réttindi og öryggi afreksíþróttafólks og það það gerum við með slíkum starfslaunum. Við vitum að eftir íþróttaferil sinn stendur margt afreksíþróttafólk uppi með geysimiklar skuldir á bakinu og það er alveg réttindalaust.

eða starfsmenntasjóðum eða réttindi til fæðingarorlofs svo að eitthvað sé nefnt. Þess vegna er slíkur sjóður sanngirnis- og réttlætismál fyrir þetta fólk sem er þjóðinni mikilvægt.

lifa áfram milli þinga og að við munum sjá það á næsta þingi verða að veruleika.

að leggja fram einhvers konar tillögu að launasjóði fyrir afreksíþróttafólk af því að þetta var jú þingsályktunartillaga sem ég mælti fyrir fyrr fyrr á þessu þingi. Tilgangur með svona sjóði er að auka fjárhagslegt öryggi afreksíþróttafólks og auka möguleika þess til að helga sig íþróttaiðkun sinni í aðdraganda stórmóta. Nú sitja margir og horfa á EM í knattspyrnu. Þar eru fjölbreyttir hópar, sumir sem hafa atvinnu af því að leika knattspyrnu og fá borgað fyrir það, aðrir sem eru t.d. valdir í landslið og fá ekki greitt fyrir að leika knattspyrnu dagsdaglega. Öll mæta þau svo á stórmót, ýmist í hópíþróttum eða öðru, og hafa þá ótrúlega

okkar þjóðar eða annarra þjóða og öll viljum við að þeim gangi vel. Umsagnaraðilar og gestir nefndarinnar sem fjallaði um þetta voru mjög hlynntir málinu. Afreksíþróttafólk hefur verið að kalla eftir

launasjóði stórmeistara í skák eða fyrirmynd í launasjóði listamanna sem hafa heldur betur stutt við bakið á þeim hópum. Þetta er okkar stolt, bæði innan lands og utan lands, miklar fyrirmyndir, og þess vegna eigum við að styðja við bakið á þeim þegar þau þurfa á að halda. Afreksíþróttafólk á þess kost að sækja um styrki frá afrekssjóði ÍSÍ sem þó er þess eðlis að hann styður aðallega við sérsamböndin. Styrkirnir

Það er þetta ójafnræði sem er milli okkar afreksíþróttafólks og svo afreksíþróttafólks erlendis —

og það öryggi sem myndi skapast við að setja á laggirnar launasjóð íslensks afreksíþróttafólks. Ég bara fagna því að þetta mál sé að klárast hér í dag og fara til hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra til afgreiðslu.

(Ólafur Þór Gunnarsson) „Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Benedikt Stefánsson og Önnu Margréti Kornelíusdóttur frá Grænu orkunni, samstarfsvettvangi um orkuskipti, Svein Runólfsson og Einar Bárðarson frá Votlendissjóði og Sverri Jan Norðfjörð og Einar Snorra Einarsson

og styðja við loftslagsvæna verðmætasköpun á Íslandi. Að mati meiri hlutans eru í tillögunni lögð til tiltekin mikilvæg atriði er varða atvinnustefnu til framtíðar og græna hagkerfið. Umfang málsins er hins vegar mikið og lagðar eru til aðgerðir sem fela í sér töluverð fjárútlát af hálfu hins opinbera sem ekki hefur verið gert ráð fyrir í fjárlögum eða fjáraukalögum.

Hún er lögð fram með það að markmiði að fjölga störfum, örva eftirspurn og styðja við loftslagsvæna verðmætasköpun á Íslandi. Tillagan er jafnframt lögð fram með tilliti til alþjóðlegra loftslagsskuldbindinga Íslands á tímum hamfarahlýnunar og í ljósi efnahagssamdráttar, sögulegs fjöldaatvinnuleysis og framleiðsluslaka vegna kórónuveirufaraldursins. Með grænu atvinnubyltingunni er m.a. lagt til að stofnaður verði grænn fjárfestingarsjóður með 5 milljarða kr. í stofnfé, sem styðji við loftslagsvæna atvinnuuppbyggingu og grænan hátækniiðnað. Orkuskiptum verði hraðað, ráðist verði í stuðning við grænmetisframleiðslu og skipulega uppbyggingu iðngarða, ráðist verði í kraftmikið skógræktarátak

eftirspurn og atvinnu en um leið skapa grænna og sjálfbærara samfélag á Íslandi og greiða leiðina að metnaðarfyllri loftslagsmarkmiðum á næstu árum. Minni hluti hv. efnahags- og viðskiptanefndar telur að markaðurinn muni aldrei einn og sér leysa þetta stóra vandamál sem við stöndum frammi fyrir sem er hlýnun jarðar og verður okkar stærsta

Til þess að stíga niður styrkari fæti þurfi samstarf hins opinbera og einkageirans og ekki síst pólitíska forystu

Síðan er það efling almenningssamgangna sem er einn stærsti liðurinn í því að stuðla að markmiðum um kolefnishlutleysi, að því verði náð. Síðan er það hröðun orkuskipta en minni hluti nefndarinnar telur brýnt að ráðast í markvissar aðgerðir til að hraða orkuskiptum á láði og legi. Stutt verði enn frekar við uppbyggingu rafhleðslustöðva um allt land með það fyrir augum að nýskráningu bensín- og dísilbíla verði hætt frá og með árinu 2025 enda sé það metnaðarfyllra en að miða við árið 2030 eins og nú er gert. Síðan er hér nánari útlistun á stórsókn í nýsköpun og þróun og uppbyggingu iðngarða.

Gera þurfi áætlun um að skipaður verði starfshópur um skipulega uppbyggingu iðngarða á Íslandi þar sem virði hreinnar orku er hámarkað, svo sem til uppbyggingar í matvælaiðnaði, lífrænni eldsneytisframleiðslu, líftækni og garðyrkju. Mikilvægt sé að regluverkið sé gagnsætt og skýrt. Við í minni hlutanum teljum ljóst að úrbætur á þessu sviði muni hjálpa hagaðilum í þróun nýrra umhverfisvænna atvinnutækifæra

Með frumvarpinu er lagt til að meginreglan um fundi þingnefnda verði sú að þeir verði haldnir í heyranda hljóði og sendir út á vef en að heimilt verði að halda lokaða nefndarfundi við sérstakar aðstæður. Almennt: Samkvæmt gildandi lögum um þingsköp Alþingis eru fundir fastanefnda að jafnaði lokaðir fjölmiðlum og almenningi en mögulegt að halda opna fundi við tiltekin tilefni. Frumvarp þetta felur í sér að meginreglan verði að þingfundir verði haldnir í heyranda hljóði og sendir út á vef. Fundir verði einungis haldnir fyrir luktum dyrum þegar málefnalegar ástæður eru fyrir því.

það á við. Réttur almennings: Almenningur á rétt á upplýsingum um það hvernig yfirvöld taka ákvarðanir og hvaða sjónarmið liggja að baki ákvörðunum um hagi hans.

Þannig geta almenningur, fjölmiðlar og aðrir hagsmunaaðilar glöggvað sig á gangverki löggjafarvaldsins að miklu leyti. Undantekningin á þessu eru nefndarfundir, sem jafnan fara fram fyrir luktum dyrum auk þess sem almennt er óheimilt að vitna til orða sem falla á slíkum fundum. Frumvarpinu er fyrst og fremst ætlað að auka gegnsæi þingstarfa og tryggja upplýsingarétt almennings um störf Alþingis. Aukið aðgengi að upplýsingum um meðferð þingmála eflir getu fjölmiðla til að fjalla um ólík sjónarmið sem þeim tengjast, styrkir aðhald sem almenningur veitir valdhöfum og gerir hinum almenna borgara betur kleift að öðlast fullan skilning á forsendum þeirra ólíku sjónarmiða sem kunna að koma fram við meðferð mála í nefndum. Aðsendar umsagnir og umræður í nefnd: Nú þegar eru umsagnir sem berast nefndum frá utanaðkomandi hagsmunaaðilum birtar opinberlega á vef Alþingis og lýsa þær sjónarmiðum sem aðilar óska eftir að vekja athygli þingmanna á við meðferð þingmála.

Þar gefst nefndarmönnum jafnframt færi á að spyrja spurninga og máta ólík sjónarmið við sjónarmið gesta. Umræða í nefndum er því langoftast eðlilegt framhald á umfjöllun um sjónarmið sem þegar eru birt opinberlega.

Almenningur og fjölmiðlar fari þannig á mis við ítarlegri skýringar, svör við spurningum sem vakna og röksemdafærslur sem koma fram um sjónarmið í umsögnum.

og heilbrigt lýðræði og nauðsynlegt aðhald gagnvart þeim sem treyst hefur verið fyrir löggjafar- og framkvæmdarvaldinu. Samþykkt frumvarpsins væri, að mati deildarinnar, til þess fallin að auka traust í samfélaginu. Minni hlutinn tekur undir þessi sjónarmið.

Ég verð að segja það að ég hef einu sinni prófað að vera fyrrverandi þingmaður, fékk eitt ár af því á milli kjörtímabila á sínum tíma og verandi nörd sem hefur gaman af því að grúska í skjölunum hérna — og mun eflaust sakna þess ef ég hef ekki nægan tíma til þess að loknum næstu kosningum — veit ég líka og hef fundið á eigin skinni hvernig það er að vilja virkilega skoða eitthvert mál á Alþingi, öðlast áhuga á einhverju máli sem óbreyttur borgari úti í bæ, þó með þingreynslu, og hafa aðgang að meira eða minna öllu sem Alþingi gerir; ræðunum hérna, þingskjölunum sjálfum, umsögnunum, ræðum sem koma í kjölfarið, atkvæðagreiðslum og síðan auðvitað niðurstöðunni. En það er blindur blettur í meðferð Alþingis á málum og hann er óþarfur en það eru nefndafundirnir sjálfir. Eins og ég hef nefnt áður eru nefndarfundir ekki mjög heppilegir staðir til að fremja einhver myrkraverk eða standa að einhverri spillingu eða samsærum. Það væri afskaplega ópraktískt af hálfu þeirra sem hefðu áhuga á slíku. Nefndarfundir eru fyrst og fremst til upplýsingar. Þar koma fram spurningar og þar koma fram svör. Þessar spurningar og þessi svör eru gagnleg, ekki bara fyrir þingmennina sem sitja fundina heldur líka fyrir fjölmiðla og fyrir almenning. Þetta er ekki róttæk hugmynd, þetta er ekki stórt skref. Það á að vera auðvelt fyrir okkur að leggja það til hér og samþykkja að fundir fastanefnda Alþingis verði að jafnaði opnir.

bann við leit og vinnslu jarðefnaeldsneytis. Nefndarálitið er frá meiri hluta atvinnuveganefndar. Nefndin hefur fjallað um málið og fengið þrjár umsagnir, frá Landvernd, Náttúruverndarsamtökum Íslands og Ungum umhverfissinnum. Með frumvarpinu er lagt til að felld verði brott lög um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis, nr. 13/2001, og með því verði leit og vinnsla jarðefnaeldsneytis bönnuð hér á landi.

Meiri hlutinn telur betur fara á því, ef vilji er til að setja bann við leit og vinnslu jarðefnaeldsneytis, að málið verði skoðað heildstætt og frumvarp lagt fram sem feli í sér allar nauðsynlegar breytingar á lögum. Þar sem ekki stendur yfir leit eða vinnsla jarðefnaeldsneytis er svigrúm til að vinna málið frekar. Meiri hlutinn áréttar þó mikilvægi þess að Ísland grípi til markvissra og ákveðinna aðgerða í baráttunni gegn loftslagsbreytingum í samræmi við metnaðarfullan stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og markmiðið um kolefnishlutlaust Ísland eigi Að framangreindu virtu leggur meiri hlutinn til að málinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar til frekari skoðunar og vinnslu. Undir þetta ritar sú sem hér stendur, Lilja Rafney Magnúsdóttir, og hv. þingmenn Ásmundur Friðriksson, Halla Signý Kristjánsdóttir, Haraldur Benediktsson og Njáll Trausti Friðbertsson.

Herra forseti. Ég þakka framsöguna. Mig langar að spyrja út í orðalag í nefndarálitinu til að fá aðeins á hreint nákvæmlega hvað átt er við. Hér stendur: „… ef vilji er til að setja bann við leit og Er ekki alveg á hreinu að það sé vilji hjá meiri hlutanum? Er ekki örugglega vilji hjá stjórnarliðum til að banna olíuleit á því herrans ári 2021? Og vegna þess að vísuninni fylgir bara að málið sé tekið til frekari skoðunar og vinnslu þá að það sé beinlínis sagt hvað eigi að koma út úr þeirri skoðun og vinnslu. Mig langar því til að spyrja hvort það sé ekki alveg á hreinu að meiri hlutinn ætlist til þess að út úr þessari vinnu komi bann við leit að olíu. tvær spurningar: Er ekki alveg á hreinu að meiri hlutinn vilji banna olíuleit með þessu nefndaráliti, og er ekki alveg á hreinu að slíkt bann eigi að koma út úr þeirri vinnu sem sett verður af stað í ráðuneytinu í framhaldinu?

er þetta mál, sem hann er 1. flutningsmaður að, eitt af þeim þingmálum sem samkomulag hefur verið gert um í þinglok hvernig meðhöndlað verði. Það samkomulag lýtur að því að þessu máli verði vísað til ríkisstjórnarinnar með frávísunartillögu og hv. þingmaður hefur samþykkt það sjálfur.

kann vel stefnu Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs og þarf kannski ekki að inna mig eftir henni. En þegar svona málum er vísað til ríkisstjórnar er aldrei hægt að gefa sér niðurstöðuna

þetta blessaða nefndarálit er lögskýringargagn. Þetta blessaða nefndarálit á að gefa ríkisstjórninni einhverja leiðsögn um það hvað það er sem kemur í framhaldinu. jú, ég veit vel hvað stendur í stefnuskrá Vinstri grænna en af þeim fimm þingmönnum sem standa að þessu nefndaráliti er bara einn úr þeirri hreyfingu. Svör hv. þingmanns gáfu ekki til kynna að það væri vilji stjórnarliða, vilji ríkisstjórnarinnar, vilji þess meiri hluta sem stendur að þessu nefndaráliti, að banna olíuleit eða fara fram á það að ríkisstjórnin vinni í átt að því að banna olíuleit í framhaldi af þessari frávísun. Mig langar að spyrja þingmanninn hvort það sé réttur skilningur minn að í þessari frávísun felist engin leiðsögn til ríkisstjórnarinnar um það að út úr þessu ferli eigi að koma bann við olíuleit.

þessa frávísun kemur það fram hér að meiri hlutinn telur að betur fari á því að

En það er vilji til þess af hálfu þessarar ríkisstjórnar eða þess meiri hluta sem hér skrifar undir að þetta mál verði skoðað.

gengur ekki út á það að vera með langa og ítarlega leiðsögn í þeim efnum. Þetta er eitt af þeim málum sem er afgreitt við þinglokasamninga og gefst heldur ekki tími til að vinna einhverjar langar

hvort það standi yfir höfuð til í huga einhverra að banna olíuleit. Hv. þingmaður segir að það sé hluti af stefnu síns flokks að banna olíuleit en að enginn viti hvað verði um þetta fyrst við erum að vísa þessu til ríkisstjórnarinnar.

Hvers vegna samþykkir Vinstrihreyfingin – grænt framboð að við vísum þessu máli til ríkisstjórnarinnar með óviss

það að banna ekki olíuleit á Íslandi markmiðum ríkisstjórnarinnar um kolefnishlutlaust Ísland eigi síðar en árið 2040? Hvernig gengur þetta tvennt upp saman;

Það er alveg skýrt. Síðan kemur bara í ljós hvaða flokkar koma til með að vera í næstu ríkisstjórn, og þeir munu fjalla um málið og vonandi sýna menn þá skynsemi að banna það til framtíðar að vinna og leita að olíu eða gasi eða hverju sem er. En þetta er ekki eitthvað sem ég held að við þurfum að hafa

sem að sjálfsögðu er einhvern veginn betra en að eitthvert annað land sé olíuríki, og Ísland er olíuríki. Veltum því aðeins fyrir okkur hvernig það hljómar að hlusta á Ísland ætla að predika yfir öðrum þjóðum þann boðskap að berjast gegn loftslagsbreytingum. Það er farsakennd mynd. Sú hugmynd að ætla að gera Ísland að olíuríki ætti að vera fáránleg. Vandinn er sá að hún er það ekki alveg. Það er aðeins of margt fólk enn þeirrar sannfæringar að það sé kannski á einhvern hátt betra að við séum olíuríki en einhverjar aðrar þjóðir. Þau sjónarmið koma alltaf upp þegar fólk sér hve mikið það getur grætt á því að menga bara smá. Þessi sjónarmið eru til á Íslandi alveg eins og þau eru til í Færeyjum og Noregi.

að koma í veg fyrir óafturkræfan skaða á jörðinni. Höfum það á hreinu. Staðan á Íslandi er sú að hér er ekki leit í gangi eins og er, ekki verið að nýta þessi lög, og það er gott. En það er líka ástæða þess að það er algerlega meinlaust fyrir alla hagsmunaaðila á Íslandi að afnema þessi lög núna. Þá þarf ég að fara yfir í frekar fráleit rök meiri hlutans þar sem

Það getur alveg gerst vegna þess að lögin eru enn í gildi. Þá getur einhver hagsmunaaðili úti í bæ ákveðið að byrja að leita að olíu og hann hefur væntanlega einhverjar kröfur á það hvernig yfirvöld svara fyrirspurnum og umsóknum.

leit að jarðefnaeldsneyti, finna það og ætla að fara að vinna það ef löggjafinn færi þá að reyna að afnema lögin og koma í veg fyrir vinnsluna. Það væri strax flóknara. Þess vegna verðum við að gera þetta sem fyrst

Það var í nefnd til þess að það væri skoðað. Til þess eru nefndirnar og þetta er ekkert flókið mál heldur. Það er ekki erfitt að skoða það, við hefðum getað tekið það til umræðu svo sem einu sinni kannski, en það var of mikið fyrir þetta heila kjörtímabil hjá þessari ríkisstjórn. Hv. þingmaður sagði líka að hún gæti ekki svarað fyrir alla Sjálfstæðismenn eða alla Framsóknarmenn, og það er líka rétt og í því felst gagnrýni mín. Hv. þingmaður sagði einnig að það kæmi í ljós hvaða flokkar verði í næstu ríkisstjórn og þeir muni fjalla um þetta mál og það er rétt og í því felst gagnrýni mín.

það atriði að afnema lög sem heimila leit og vinnslu á olíu á Íslandi. Þess má geta að ef flett er upp í téðum stjórnarsáttmála kemur einfaldlega ekkert fram þar um að afnema þessi lög. Kannski gleymdist það og það er allt í góðu. Það er samt hægt að samþykkja þetta frumvarp. Það er lausnin á þessu öllu saman, virðulegi forseti, allri þessari gagnrýni, öllum þessum vandamálum, allri þessari rökleysu, að segja já við frumvarpinu sem þingmenn Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs af öllum háttvirtum ættu hvað best að geta unað við. En svo er ekki og þá verður að spyrja: Hvers vegna ekki? Eins og ég nefndi áðan var þetta mál ekki tekið til umfjöllunar

Síðan kemur þinglokastússið, samningarnir. Eru málin skoðuð efnislega í nefnd? Nei. Er það atvinnuveganefnd sem fær það hlutverk að fjalla um málið, sem fjallar um málið? Nei, virðulegi forseti, það er samið um það hvað Vinstrihreyfingin – grænt framboð getur umborið af eigin atkvæðagreiðslum. Hreyfingunni til vorkunnar hefur hún þurft að þola þær á þessu kjörtímabili þegar hún segist aðhyllast afglæpavæðingu og greiðir atkvæði gegn því og segist ætla að leggja fram eigið mál og ná því í gegn og klúðrar því, þegar hún ætlar að koma á breytingum á stjórnarskrá og klúðrar því alla leiðina í gegn, ég ætla ekki einu sinni í gegnum allt það havarí. Núna vildi hún ekki greiða atkvæði um þetta mál efnislega heldur vísa því til ríkisstjórnar, næstu ríkisstjórnar sem hún veit ekkert hver verður. Hvers vegna? Það er vegna þess að hún getur ekki greitt atkvæði með málinu vegna þess að þá væri það sigur einhvers annars en hennar og hún getur ekki greitt atkvæði á móti því vegna þess að þá myndi opinberast enn og aftur kostnaðurinn við það að vera í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Þetta er spurningin sem við eigum að spyrja okkur hér í kvöld þegar við greiðum atkvæði um það hvort eigi að vísa þessu máli frá til einhverrar ríkisstjórnar sem gerir eitthvað við það mögulega í framtíðinni. Hér hef ég farið örlítið út fyrir nákvæmt efni minnihlutaálitsins, ekki mikið,

en líka Knattspyrnusambandi Íslands, UMFÍ og Hrafnhildi Lúthersdóttur. Tillagan felur í aðalatriðum í sér að mennta- og menningarmálaráðherra

sem íþróttahreyfingin setti fram á Íþróttaþingi ÍSÍ. Jafnframt var bent á íþróttastefnu ríkisins frá maí 2019 sem fæli í sér mikla samvinnu og samráð innan íþróttahreyfingarinnar. Þá var því fagnað hversu mjög stjórnvöld beindu sjónum sínum að íþróttastarfsemi hér á landi um þessar mundir. Nefndin tekur undir þessi sjónarmið og beinir því jafnframt til ráðuneytisins að horft verði til áðurnefndrar þingsályktunartillögu um launasjóðinn í þeirri stefnumótunarvinnu sem hér er verið að leggja til. Nefndin leggur til að þingsályktunartillagan verði samþykkt efnislega óbreytt, en með eftirfarandi breytingu sem varðar dagsetningu: Í stað dagsetningarinnar „1. júní 2021“ komi: 1. júní 2022. Það er skemmtilegt frá því að segja að undir þetta álit skrifa allir nefndarmenn. Það eru, auk framsögumanns, Páll Magnússon, formaður nefndarinnar, Guðmundur Andri Thorsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Birgir Ármannsson, Silja Dögg Gunnarsdóttir, Steinunn Þóra Árnadóttir, Þorsteinn Sæmundsson og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.

þar sem lagt er til að þingsályktunartillaga mín um mótun heildstæðrar stefnu um afreksfólk í íþróttum verði samþykkt í þingsal hér á eftir. Ég er mjög þakklát og ánægð og mig langar að byrja þessa stuttu ræðu, sem ég hef hugsað mér að halda af þessu tilefni, á því að vera aðeins á persónulegu nótunum. Það er nú svo að íþróttir hafa leikið stórt hlutverk í ævi minni. Ég stundaði íþróttir,

Staðan er sú að afreksíþróttir hafa skipað mjög veglegan sess meðal landsmanna. Afreksíþróttafólkið okkar er auðvitað frábær landkynning á erlendri grundu og veitir okkur margar gleðistundir hér heima.

Það er mjög mikilvægt fyrir börn og unglinga, mikilvægara nú en nokkru sinni áður. Þegar við höfum fyrir framan okkur niðurstöður kannana sem sýna fram á þann fjölda íslenskra barna sem ekki fær nægilega hreyfingu, þegar við vitum að lífsstílstengdir sjúkdómar eru ein stærsta áskorunin sem heilbrigðiskerfið stendur frammi fyrir þá skiptir þetta máli. Hreyfingin hefur ekki eingöngu áhrif á líkamlega burði einstaklinga heldur líka andlegan þroska, þroska heilans. Margt hefur verið gert af hálfu hins opinbera til að mæta þessari vitneskju, mikilvæginu sem við vitum að er að finna í starfi íþróttahreyfingarinnar. Margt hefur verið gert af hálfu sérsambanda innan íþróttahreyfingarinnar sem hefur gert þeim kleift að halda úti landsliðum og taka þátt í alþjóðastarfi sem fulltrúar Íslands.

ÍSÍ væru oftar en ekki einu tekjur afreksíþróttafólks til að fjármagna keppnis- og æfingaferðir. Þeir væru ekki skilgreindir sem laun sem leiðir til þess að þetta afreksíþróttafólk vinnur sér ekki inn réttindi á meðan á ferlinu stendur og stendur því margt uppi með skuldir á bakinu og réttindalaust eftir að ferlinu lýkur, án lífeyrisréttinda, stéttarfélagsaðildar, atvinnuleysisbótaréttar, aðgengis að sjúkra- og starfsmenntasjóði eða réttinda til fæðingarorlofs, svo að eitthvað sé nefnt.

og til að tryggja slagkraft markmiðanna til langframa á samkvæmt því að horfa á keppnisárangur og styrkja eigin getu og hæfileika hreyfingarinnar til að vinna að langtímamarkmiðum í afreksíþróttum. Mörg íþróttafélög í samvinnu við sveitarfélög hafa gert slíkt hið sama.

og það sendir, á meðan á vinnunni stendur og ef og þegar málið verður samþykkt í kvöld, skýr skilaboð til þessa hóps, afreksíþróttafólksins okkar og þeirra sem stefna þangað, að við ætlum að gera okkar besta til að búa svo um hnútana að framtíð þeirra verði

forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu um tillögu til þingsályktunar um hagsmunafulltrúa aldraðra. Þetta er þingmál Flokks fólksins. Frummælandi var Inga Sæland og á bak við þetta stendur Flokkur fólksins allur

Nefndin vill einnig brýna fyrir ráðherra að frumvarpið verði unnið í fullu samráði við helstu hagsmunahópa eldra fólks. Nefndin telur þörf á að breyta hugtakanotkun í heiti tillögu þessarar sem og í tillögugreininni sjálfri. Í stað þess að tala um „aldraða“ leggur nefndin til að

velferðarnefnd fyrir þann áfanga sem við náum nú í þágu eldra fólks. Ég er ofurþakklát fyrir það að málið sé komið á þennan rekspöl og ég hef fulla trú á því að

að taka svona fallega utan um þetta mál. Þetta er gott mál.

Heimildin nái til sjóða um sameiginlega fjárfestingu sem eingöngu fjárfesta í litlum eða meðalstórum fyrirtækjum

Lífeyrissjóðnum verði gert að taka fram í fjárfestingarstefnu sinni hversu hátt hlutfall af eignum þeirra megi vera í slíkum sjóðum. Þá falli einnig niður ákvæði um að innlausn megi fyrst fara fram að liðnum fimm árum. Þegar ákvæði til bráðabirgða, nr. 21 í lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, var sett með lögum komu fram mjög skýr sjónarmið í umsögn Landssamtaka lífeyrissjóða sem eru mjög í samræmi við efni þessa frumvarps. Nefndin áréttar markmið frumvarpsins um að treysta grundvöll fyrir lífeyrissjóði til þess að taka þátt í uppbyggingu sjóða um sameiginlega fjárfestingu til lengri tíma og sé það til þess fallið að tryggja betur fjármögnun nýsköpunar- og sprotafyrirtækja. Nefndin styður framangreint markmið en telur nauðsynlegt að vinna það nánar í samráði við hagsmunaaðila. Með vísan til þess leggur nefndin til að frumvarpinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar

Frumvarp þetta kveður á um að ríkissjóður skuli tryggja árlega fjármagn til að afla, þjálfa og flytja inn leiðsöguhunda til samræmis við eftirspurn hverju sinni. Í umsögn sinni bendir Þjónustu- og þekkingarmiðstöðin á að hingað til hafi Blindrafélagið safnað fé og gefið miðstöðinni leiðsöguhunda til að úthluta. Miðstöðin fagnar því að í frumvarpinu sé lagt til skýrt ákvæði um úthlutun leiðsöguhunda. Nefndin tekur undir þau sjónarmið sem koma fram í greinargerð með frumvarpinu. Mikilvægt er að skýrar reglur gildi um réttindi fólks til að fá leiðsöguhunda og hvernig skuli standa að öflun, þjálfun og innflutningi á leiðsöguhundum. Þá er afar mikilvægt að ríkissjóður tryggi fjármagn til þessa. Ávinningurinn fyrir þá sem þurfa á aðstoð leiðsöguhunda að halda er óumdeilanlegur.

Helga Vala Helgadóttir, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ásmundur Friðriksson, Ólafur Þór Gunnarsson og Steinunn Þóra Árnadóttir.

getið ekki ímyndað ykkur hvað það er stórkostlega mikilvægt fyrir blinda og sjónskerta einstaklinga að geta eignast slíkt hjálpartæki sem leiðsöguhundur er.

Forseti. Ég flyt hér nefndarálit með frávísunartillögu um frumvarp til laga um breytingu á lögum um opinber fjármál, mat á áhrifum stjórnarfrumvarpa. Umsagnir bárust frá félaginu Femínísk fjármál, Kvenréttindafélagi Íslands, Landvernd, fjármála- og áhættustýringarsviði Reykjavíkurborgar og Ungum umhverfissinnum. Með frumvarpinu er lagt til að við mat ráðherra á áhrifum stjórnarfrumvarpa verði sérstaklega litið til tveggja meginþátta til viðbótar við mat á fjárhagslegum áhrifum frumvarpa, þ.e. til mats á loftslagsáhrifum auk þess sem jafnréttismat það sem framkvæmt hefur verið á hluta frumvarpa verði gert að almennri reglu. Í umfjöllun nefndarinnar fengum við gesti, þá sem sendu inn umsagnir, og það kom fram í þeirra umsögnum að það væri tvímælalaust þörf á þessu

Landvernd taldi að frumvarpið gæti styrkt umhverfisþátt lagafrumvarpa þar sem umhverfissjónarmið ættu að liggja fyrr fyrir í vinnsluferli þeirra því að oft þegar

komu inn á að oft væri gagnrýnt að mat á umhverfisáhrifum væri kostnaðarsamt en það stæðist samt ekki skoðun því að það væri einmitt dýrara til framtíðar að huga ekki að umhverfisáhrifum

en upp á ákveðna nákvæmni og framsetningu að gera þá nær þetta mögulega til fleiri lagabálka

að fara mun nánar út í það hvað þyrfti til til að ná yfir bæði svið sérlaga og laga um opinber fjármál, að það væri í rauninni bara nákvæmara að fá betri undirbúningsvinnu frá frá framkvæmdarvaldinu til þess að leggja línurnar um hvernig þetta leggst yfir nokkur ráðuneyti og lög um opinber fjármál almennt. Að mati meiri hlutans hefur komið í ljós að meta þarf betur þau áhrif sem frumvarpið mun hafa á lög um opinber fjármál og eftir atvikum á önnur lög

151. löggjafarþings en skv. 1. mgr. 6. gr. laga um íslenskan ríkisborgararétt veitir Alþingi ríkisborgararétt með lögum. Meiri hlutinn leggur til að umsækjendum á 15 umsóknum verði veittur ríkisborgararéttur að þessu sinni. Nöfnin 15 eru talin upp hér í frumvarpinu, en hefðum og venjum samkvæmt geri ég ekki lengri ræðu um þetta.